Уважаеми колеги, моля, заемете местата си.

моля за регистрация. 154 народни представители са се регистрирали – има кворум. Откривам заседанието.

е гръмнала първата пушка и е избухнало Априлското въстание. Въстание, подготвяно дълго от българските революционери, чакано дълго от българския народ и осъществено със себеотрицание и вяра в постигането на заветната цел. Априлското въстание не постига целта си, но отдадеността и храбростта, с която нашите предци са се опълчили срещу цяла империя, ще се помнят, докато я има България. Априлското въстание е сред най-решителните крачки, направени от българския народ, с която той заявява решимост да възстанови своята държава, да отхвърли тиранията и да поеме в свои ръце бъдещето на страната си. Затова сме длъжни да преклоним глава пред всички онези, които с живота си са платили нашата свобода, които със смелостта и куража си са впечатлили целия свят и които направиха така, че днес да има българска държава, знаме, парламент. Нека е вечна паметта на всички, загубили живота си, за да я има България! Нека ние сме достойни техни наследници и в делата си се водим единствено от интересите на България и от добруването на българския народ! От парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ има направено искане за минута мълчание по този повод. Нека уважим нашите предци с минута мълчание!

По Проекта на програма за работата на Народното събрание за 20 и 21 април 2022 г.: „1. г.: „1. Проект на решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, вносители – Тошко Йорданов и група народни представители, 15 април 2022 г., и Проект на решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“

2022 г. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Вносители – Владимир Табутов и група народни представители, 11 март 2022 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители – Костадин Костадинов и група народни представители, 28 януари 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за обществените поръчки. Вносители – Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид, 19 януари 2022 г. 7. Първо гласуване на Законопроекта за българския език. Вносители – Костадин Костадинов и група народни представители,

и няма да бъде: Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството меморандум за 1 млрд. долара с Gemcorp и IP3 Corporation,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Нашата процедура е по следния, изключително важен за нашата държава въпрос. Както знаете, на 1 април „Демократична България“ внесе Проект на решение за предоставяне на военнотехническа помощ на Украйна, за даване мандат на правителството да предостави такава помощ. Миналата седмица заседанието на Комисията по външна политика, която трябваше да разгледа този проект на решение, на практика не го разгледа. Този проект беше изтеглен. Вчера научихме, че и тази седмица Комисията по външна политика няма да разгледа Проекта на решение. В същото време министърът на външните работи на Украйна е на тридневна изключително важна визита в България. Моля да обърнете внимание на председателя на Комисията, че този проект за решение трябва да влезе колкото се може по-скоро в дневния ред на Комисията и да бъде разгледан. Народното събрание да се произнесе и българското правителство да може като част от правителствата на демократичния свят да застане достойно до своите партньори, и България да предостави военна помощ на Украйна. Благодаря Ви. Благодаря Ви, доцент Славов. Ще го имам предвид. Христо Гаджев за процедура.

украинския външен министър, „алангро“ казано, било протоколно – явно идва да си посреща рождения ден според външната политика на България. Сега искам да Ви напомня сроковете, които са по Правилника. Има 15-дневен срок, в който предложенията за решения, които са внесени, трябва да бъдат разгледани. Днес сме 20 април. Мисля, че от 30 март – 15 дни са минали. Както знаете, има и три варианта, по които да се свика заседание на Комисията, която да ги разгледа. Единият е от председателя. Очевидно председателят – не, няма да го направи. Вторият е от една трета народни представители – в тези две комисии представителите на ГЕРБ и „Демократична България“ не правят една трета. Тоест няма как да бъде използван този механизъм. Остава третият механизъм – от Вас. Тоест Вие като председател на Народното събрание да свикате тази комисия да заседава и да разгледа в дневния ред проектите за решения, на които срокът е изтекъл. Съответно ако искате да спазите Правилника, оставяме на Вашата отговорност и на Вашата съвест да свикате такова заседание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Гаджев. Ще имам предвид Вашата процедура. Господин Хамид.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Моята процедура е точка шеста от дневния ред да стане точка втора. Някак си логически точно там е мястото на точка втора – Законопроекта за изменение на Закона за обществените поръчки. Редица партии направиха няколко предизборни кампании, обещавайки на българския народ, че ще премахнат регламентираната в ЗОП ин хаус процедура. От една страна, огромното възлагане на поръчки по този ред, от другата страна, създадената истерия за ин хаус процедурите доведоха до ситуацията, която ще разгледаме в точка първа.

Благодаря Ви, господин Хамид, за предложението. За процедура ли? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Колеги, моята процедура е за разместване на вече приетата Програма за работа на Народното събрание за 20 – 21 април. Предлагам точка осем – Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписваните от правителството меморандуми и писма за намерения – така, както беше формулирана от председателя, да стане точка първа за днес. Аргументите са ми в две посоки. От една страна, че този проект за решение е необходим, защото все още Народното събрание не знае какво е съдържанието, предметът, страните и обвързващите клаузи на подписаните меморандуми и писма за намерения от членове на Министерския съвет, с различни корпорации по различни въпроси. И от друга страна, предлагам точка първа Проект за решение за предприемане на действия от Агенцията „Пътна инфраструктура“ да бъде разгледана в утрешния ден евентуално – след като и комисиите, на които е разпределена за становище, да вземат своите становища на редовни заседания. Стана ясно на Председателския съвет, че Комисията по конституционни и правни въпроси не е разглеждала тази точка. Бюджетната комисия вероятно също е необходимо да я разгледа, затова аз предлагам да дадем време на тези две комисии да се произнесат. Освен всичко останало, доколкото разбирам от колегите от Регионалната комисия, има изключително сериозни редакционни предложения. На практика едно от решенията е отхвърлено, но то е станало част от редакционна поправка на другото решение, което безспорно следва да се обсъди на Комисията по правни въпроси. Затова аз апелирам за това разместване

Добре, записах две предложения – точка едно да бъде точка първа за четвъртък, а пък точка осем да стане точка първа за днес. Това са предложенията от Десислава Атанасова. Да, Жечо Станков да чуем също.

СТАНКОВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Това ли е дневният ред на обществото, който днес сте заложили? Имайте предвид, че дневният ред на обществото е съвсем друг. Точките на госпожа Атанасова, точките на колегите от ДБ, точката, свързана с инфлацията липсва. Никаква борба с инфлацията. Това, което в момента се случва, е, че вече, господин Председател, имаме 12,4% инфлация, галопираща такава. Има прогноза на Българската академия на науките за 50% инфлация на хранителните продукти до края на годината. За тези, които не разбират, да кажа – 710 лв. минимална заплата, която ще получат хората, ще могат да си купят продукти за 355 лв., за разлика от миналата година.

моля Ви! Вие като председател трябва да се грижите дневният ред на Народното събрание да отговаря на дневния ред на обществото. Не може 68% от обществото да иска фиксирани цени, защото се чудят вече какви щуротии се случат в държавата.

това са близо 45% от секторите, които са в брутния вътрешен продукт. Позволявам си да дам и на Вас, за да можете да предоставите на финансовия министър и на премиера, две карти. Две карти, които се изготвят от Европейската комисия какви са цените на газа и как са сравнени те с битовите потребители и индустриалните такива, за да видите, че това, че не се предоставя секторно

от ГЕРБ-СДС.) ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Първо, дневният ред на Народното събрание се определя от съдържанието, което се генерира от комисиите, което се внася от народните представители. Няма какво друго да направи председателят по въпроса. Да преминем към гласуване на предложенията. Първото предложение беше на Хамид Хамид и то е точка шеста да стане точка първа. Точка шеста е Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за...

Следващото предложение, отново на Десислава Атанасова, е: точка първа – Проект на решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“, два проекта на решение за предприемане на действия от АПИ, да станат точка първа за четвъртък. Гласували

в Програмата за работата на Народното събрание за настоящата седмица Проект на решение за отмяна на ваканцията на Народното събрание. Гласуваме предложението на ГЕРБ-СДС в Програмата да бъде включено като точка втора Проект на решение за отмяна на ваканцията на Народното събрание.

процедурно решение, а именно парламентът да заседава през следващата седмица, така както ще работят всички български граждани. Предлагаме го по няколко причини. Първата причина е, че този дневен ред не може да бъде приет в рамките на пленарната седмица, 20 – 21 април, а това е важен дневен ред. Втората причина обаче е, че макар от този дневен ред да липсват много от темите, за които говори господин Жечо Станков, те са теми от ежедневието на българските граждани. Кой ако не Народното събрание, уважаеми колеги, трябва да вземе решение по отношение и на намаляване на ставките на ДДС, каквито заявки има от вчера от управляващата коалиция? Кой трябва да вземе решение по отношение на проектите за решение, предложени от нашата парламентарна група и от тази на „Демократична България“? Кой трябва да обсъди позицията за Македония и ред други такива въпроси, които никой освен народните представители не могат да решават? Затова, уважаеми колеги, да, вероятно всички сме уморени, всички искаме да бъдем с близките си на Великденските празници, но можем през следващата седмица – в сряда, четвъртък и петък, да заседаваме,

След прегласуването. Добре, господин Симеонов. Прегласуваме.

И след това господин Симеонов, извинявам се. Благодаря Ви, господин Председател. Исках да обясня защо гласувахме против, но тъй като все пак процедурата ми е по начина на водене – не трябваше да допускате да бъде обяснявано прегласуването. Иначе бих искал да напомня на народните представители, че рейтингът на парламента няма да се вдигне с отмяната на ваканцията. Да се отнасяме сериозно към институция, в която се кълнем, и всички по студия и по предизборни срещи говорим как ще възстановим парламентаризма. Вече една година три парламента отменят всички парламентарно предвидени ваканции, които са традиция за българския парламент, с популистки мотиви. Спомнете си какво правехме, когато отменихме Коледната ваканция. Слушахме едни министри тук – абсолютно безсмислено ги слушахме, даже и нямаше какво да ги питаме. Нямаше нито един законопроект. Същото беше и лятото – слушахме министри. Има смисъл и рейтингът на парламента ще се вдигне, ако наистина гледаме сериозни законопроекти и ако имаме сериозен парламентарен тон и поведение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Господин Симеонов за процедура. Благодаря, господин Председател. Аз бих искал да напомните на госпожа Атанасова, че Разпети петък е официален празник по инициатива на господин Бойко Борисов, който каза, че началникът горе е разпоредил в петъка да не се работи. И още нещо да им напомните, понеже господин Цонев спомена за декември – този спор имаше пак, и тогава си спомням господин Дилов излезе и искам да цитирам едно негово изказване, много кратко е:

Заповядайте, господин Гаджев.

че го решихме. Преминаваме към следващото предложение, което е от парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ. То е за включване в Програмата като т. 1 за четвъртък на изслушване на министъра на здравеопазването професор Асена Сербезова относно Проект на договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

от парламентарната група на „Движението за права и свободи“. То е за включване в седмичната Програма на Народното събрание на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Предложението е недопустимо, тъй като Законопроектът е внесен на 31 март 2021 г., съответно не е изтекъл двумесечният срок за разглеждане, няма и входиран доклад на водеща комисия.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, господин Председател, дневният ред на обществото сигурно е част от тези точки, които днес присъстват в дневния ред за работа на Народното събрание, но основното, за което Вие дойдохте на власт, сетивата Ви, чувствителността към онова, което очаква обществото от Вас, като че ли се затъпиха много бързо.

Ви помагаме, разрешаваме около 3 милиарда да се съберат от необоснованите печалби, които зелената енергия и АЕЦ-а, и Националната електрическа компания трупат от гърба на населението. Не знам защо председателят на Комисията не е внесъл доклада, но разберете, че ако днес бяхте внесли този законопроект, за април месец щяха да бъдат начислени около 500 милиона, които щяха да влязат във Фонда за електроенергийна сигурност, чрез което щяхте да помогнете и на детските градини, на училищата и на крайния потребител. Нищо не искаме от Вас, колеги, чисто и просто отправихме послание оттук към министър-председателя да си откъснете опашката от „Капитал“, от зеленото производство, от зелената енергия. И още нещо, господин Председател, Комисията по конкуренция от Европейския съюз само след един месец ще изиска тези 500 милиона обратно да ги върне държавата, защото няма нотификация за необоснованата печалба, която получават онези производители на зелена енергия с преференциалните цени. Един път, няма да вземете от зелената енергия, втория път, държавата ще плати 366 милиона наказание. Аз не знам кое е по-важното за дневния ред, господин Председател?! Виждам, че ми изтече времето, дано Вашето време да не изтече по-бързо, ориентирайте се по-бързо. Дайте да видим, че проблемът не е в популизма дали ще има ваканция за Великден – би трябвало да има, защото иначе няма да е приятно за онези, които поне са вярващи. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Сигурен съм, че докладът ще постъпи скоро и ще можем да го разгледаме в пленарната зала. И последното предложение по реда на чл. 47, ал. 3 е да бъде включен в Програмата Проект на решение за задължаване на Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен Одитен доклад за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система

не са изтекли сроковете и няма постъпили доклади. Аз се свързах междувременно със Сметната палата и установих, че не е приет докладът, така че може би е по-добре първо да бъде изяснен този въпрос от комисиите и след това ще го внесем. Аз поемам ангажимент да бъде включен в програмата на председателя още за първата седмица след ваканцията. На този етап искането е недопустимо, но поемам ангажимент да го включим в първата седмица след ваканцията.

Постъпил е Доклад от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Кой представител на Комисията ще ни запознае с Доклада? (Реплика.) Богомил Петков – заповядайте, господин Петков.

внесен от Тошко Йорданов и група народни представители на 15 април 2022 г., и Проект на решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“

На редовно заседание, проведено на 19 април 2022 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Проект на решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“

и Зарко Маринов на 15 април 2022 г. В заседанието на Комисията взеха участие господин Гроздан Караджов – заместник-министър председател и министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Явор Пенчев и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“. От името на вносителите Проектът на решение, № 47-254-02-46, бе представен от председателя на Комисията господин Настимир Ананиев. Той подчерта, че след като при предишните обсъждания в пленарна зала на няколко варианта на решение по този казус, с останалите вносители на проекта са внесли вариант на решение, който се доближава най-много до варианта, получил най-много гласове при гласуването в пленарна зала. Господин Ананиев обърна внимание, че казусът е вече достатъчно известен на всички народни представители в резултат на предишните дискусии в комисията и пленарна зала, достатъчно сложен е, но изисква да се намери решение, за да може Агенцията да продължи да изпълнява своите задължения. Дейностите по поддържане на републиканските пътища са пряко свързани с пътната безопасност и ни притискат да намерим решение преди началото на летния сезон. В дискусията взеха участие господин Гроздан Караджов – заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството, и народните представители Елена Гунчева, Зарко Маринов, Георги Георгиев, Настимир Ананиев, Богомил Петков, Борислав Гуцанов, Николай Нанков, Манол Генов, Халил Летифов

предложеният вариант дава възможност за практически действия, с които да се преодолее ситуацията, в която е изпаднала Агенция „Пътна инфраструктура“. Народният представител Снежанка Траянска представи пред членовете на Комисията редакция на Проекта на решение, като поясни, че е постигнато съгласие в коалицията за един проект на решение с представената редакция. Въз основа на обсъжданията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление – без „за“, без „против“ и 13 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме Проекта на решение

за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с доклад на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 30 март 2022 г. за констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяването на дейностите по поддържане на републиканските пътища на територията на цялата страна и с цел осигуряване безопасността и опазване живота и здравето на ползвателите на републиканските пътища РЕШИ: Одобрява Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме следните правни и фактически действия: 1. Агенция „Пътна инфраструктура“ да заплати от утвърдения си бюджет за 2022 г. 50 на сто от всички финансови задължения на Агенцията, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизане в сила на това решение, възлагани въз основа на договорите за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, включително ремонти на отделни пътни участъци, ремонт на мостови съоръжения и тунели, както и да заплати 100 на сто от всички финансови задължения на Агенция „Пътна инфраструктура“, възникнали по договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи, по договорите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци и по договорите за полагане на маркировка на територията на републиканската пътна мрежа, както и на задълженията по месечни и извънредни задания по договорите за извършване на поддържане на републикански пътища. 2. Останалите 50 на сто от всички финансови задължения на Агенцията по т. 1, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизане в сила на това решение, се извършват след решение на Народното събрание въз основа на доклад, изготвен от междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности

и становище на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. 3. Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме всички необходими правни и фактически действия по възлагането на нови дейности по сключените договори, за да се обезпечи извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища, полагане на хоризонтална маркировка по договорите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища за периода до подписването на нови договори със съответния предмет с изпълнители, избрани в резултат на открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки, проведени през 2022 г., но не по-късно от 30 септември 2022 г. включително, като при необходимост сключва допълнителни споразумения към договорите по т. 1 със срок на действие не по късно от 30 Заплащането на задълженията, които ще възникнат от изпълнението на дейностите по изречение първо, да се извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“ от утвърдения бюджет на Агенцията по реда на т. 2 от решението. 4. Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме всички необходими правни и фактически действия, за да бъдат своевременно и напълно завършени всички започнати дейности, възложени въз основа на действащите към момента договори за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища. Заплащането на задълженията, които ще възникнат от изпълнението на дейностите по изречение първо, да се извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“ от утвърдения бюджет на Агенцията въз основа и в размера съгласно доклад на междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности, посочени в т. 2 от решението.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Петков. Искам да дам думата на вносителите, ако имат желание да представят своите проекти все пак, и след това ще открия дискусия. Заповядайте, господин Ананиев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както знаете, в последните може би десетина дни, може би две седмици темата е много актуална. Миналата седмица нито едно от трите решения не мина през пленарната зала. С колегите, които внесохме това проекторешение, избрахме решението, което събра най-много гласове в залата, прецизирахме различни моменти от него и го внесохме. Ние разбираме всъщност, че държавата е притисната до стената и трябва да вземе някакво решение, просто обстоятелствата са такива. В момента никой не поддържа републиканската пътна мрежа. Всеки, който е пътувал по магистралата – на мен ми се наложи да пътувам в последните десет дни веднъж до Пловдив, веднъж до Бургас, и където се е случило ПТП, виждаме отнесените мантинели, седят едни пластмасови червени светлоотразители и, не дай си боже, ако на това място пак стане ПТП,

В момента знаем, че предстоят празници, знаем, че предстои летният сезон. По време на летния сезон, за съжаление, стават най много пътнотранспортни произшествия, с най-много загинали, с най-много ранени и мисля, че час по-скоро трябва да дадем възможност на Агенция „Пътна инфраструктура“ да може да възложи тази поддръжка на пътя, тъй като и самата поддръжка ще отнеме време. Ако днес вземем решението, това не значи, че утре всичко ще бъде направено, но трябва да го вземем, защото такива са обстоятелствата, притискат ни. Но трябва да кажем и какво се е случвало. Всъщност имаме едни договори, които са били на стойност около над 700 милиона, и в един момент стойността на договорите се е увеличила на над 3 милиарда. Това е станало точно когато бившите управляващи са разбрали, че губят властта, и от 700 милиона са станали над 3 милиарда възлаганите дейности. И говорим за пари, които ги е нямало в бюджета. Те не са били заложени, но е бил разширен обхватът на договора, преподписани допълнителни възлагания. Това е единият проблем. Друг проблем, който имаме, е, че в договори, които трябва да са за текущ ремонт и поддръжка, което значи поддържка на пътя – оправяне на малки дупки, почистване на храсти, храсти, забърсване на знаци, в тази категория влизат над 200 различни дейности, но не влиза основен ремонт, не влиза реконструкция, не влиза ново строителство. И по този начин се е използвало да се изпълняват дейностите, които не влизат в този обхват, което за мен не е редно. Но в момента ние сме притиснати да избираме безопасност на пътя или как да подходим към тази ситуация. Затова правим едно соломоновско решение, в което даваме 50% в момента, но слагаме

и след това този доклад ще влезе за становище в комисия на парламента. Беше заложена една комисия, това ще бъде ресорната –Регионалната комисия, но за мен комисията не е важна коя е, въпросът е да има комисия на парламента, която да провери този доклад, да има решение за отпускане на другите средства. Ако се открият злоупотреби или нещо, което се е случвало, да може да имаме някакъв механизъм, по който да се вземе отношение. Това е механизмът, който е избран, като подчертавам, че за пътна маркировка – хоризонталната маркировка, за мантинели и за знаци се изплащат 100% от парите, които са на стойност малко над 135 милиона, така че това е решението, което трябва да вземем. За мен то е повече решение, което дава някакво решение. Дали е най доброто? Може би не е най-доброто решение, но в момента обстоятелствата наистина притискат. В Комисията чухме много политическо говорене, и то от хора, които са били част от този процес, но за мен трябва едно държавническо поведение, за да може да го решим, но също така

искате? Не може сега. Само да уточня, това беше представяне на единия проект на решение от вносителите. Имаме още един проект. Не виждам желание вносителите да го представят, затова откривам дискусията. Първо беше госпожа Ангелкова,

Първо, учудвам се на какво правно основание Вие внасяте това решение за предприемане на действия от АПИ за осъществяване на дейностите по поддръжка на Има доста грамотни юристи, председателят на Народното събрание също е юрист и Вие всички би трябвало да сте наясно, че този въпрос е изцяло от компетенциите на изпълнителната власт и на Министерския съвет. Нека да припомня и чл. 8 на Конституцията, че държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. Очевидно е, че в този случай Министерският съвет се опитва да прехвърли своята отговорност на Народното събрание. От изложените мотиви на вносителите към решението е кристално ясно, че министърът на регионалното развитие не изпълнява отговорностите и задълженията, които носи като заемащ тази длъжност. От мотивите, които прочетох, се вижда, че в рамките на служебните кабинети Комитова, заемащата длъжността служебен министър на регионалното развитие и благоустройството, води лов на вещици, на практика предсрочно изисква от избраните законно изпълнители чрез проведени открити процедури по буквата на Закона за обществените поръчки да прекратят тези договори. И от същите тези мотиви се вижда, че на практика някои от тези договори изтичат април и юни месец. Сега изведнъж, след като управляващата коалиция вижда какво е сътворено, на практика започва

Уважаеми дами и господа управляващи, нека си кажем истината и че благодарение на Вашата некомпетентност Вие търсите начин да си измиете некадърността пред българските граждани с това, като прехвърляте отговорностите на Народното събрание. Защо Народното събрание трябва да взима това решение?! Нека да си припомним Закона за задълженията и договорите чл. 9 – що е то договор. Очевидно е нужно да си припомним, че това е съглашение между две страни с ясни права и задължения, за които те са се съгласили. Нека да си припомним чл. 20 от ЗЗД, че договорът има сила на закон за тези, които са го сключили. Нека да си припомним, че в случая става въпрос за ясни страни – АПИ и избраният конкретен изпълнител юридическо лице, които имат ясни права и задължения, срокове и отговорности по тези договори. Вие искате да намесите трета страна при вече сключени договори и не коя да е трета страна, а законодателната власт в лицето на Народното събрание. Защо и на какво основание Народното събрание следва да одобрява разходи и да дава становища по доклади?! Ами, Вие по тази логика ще искате да направим комисия в Народното събрание да одобрява разходите и да дава становища за всички договори, например на Министерството на спорта, на транспорта, на културата, на енергетиката, на туризма, на икономиката. защо имаме Министерски съвет и какво ще правят тези министри, освен да ходят на конференции и на командировки и да махат от самолетите. Извинявам се, но да си министър означава да носиш отговорност и да взимаш необходимите решения. Да, трудни са. Да, очевидно служебният министър Комитова е подложила динена кора на Гроздан Караджов, само че защо трябва Народното събрание да носи отговорност за това и да решава тези проблеми. И Вие в момента заблуждавате българските граждани, вместо да платите на сто процента, незабавно и веднага на строителните фирми, за да може те да се разплатят, защото това е е изцяло в правомощията на Министерския съвет. Така че, не си измивайте ръцете с Народното събрание и платете на сто процента на българските фирми за това, което са си изработили. Направете си и съответната експертиза, оценете си разходите.

и да подпишеш договори за 3,3 милиарда? Трябва да си наистина Остап Бендер, за да можеш да го направиш това нещо. Единственото разумно решение – разумно, което можем в момента да направим, е да стане така, че да се платят половината от средствата, а действително за останалите по най-внимателния начин да се види какво се е случвало, кое се е изпълнило, за да бъдат тогава платени, тъй като репликата „ремонт на ремонта“ стана именно през тези години и влезе като нарицателно за начина, по който се правят пътищата в България. Моля Ви, колеги, за малко смирение и разум, за да можем наистина да успокоим целия сектор и пътищата да бъдат в това състояние, в което всички български граждани искат да ги видят. Благодаря, господин Председател. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Господин Ананиев, втора реплика. Госпожо Ангелкова, говорите за буквата на закона по ЗОП. Нищо не казахме за това възлагане, което надхвърля над 50% на основните договори. Това по буквата на закона на ЗОП ли е? В ЗОП изрично е казано, има и решение на Европейския съд по темата, което беше изчетено от колегата Куленски предния път, по който много ясно е казано, че не може да възложите, може би математиката Ви куца, но от 700 милиона до 3,3 милиарда не са 50%. Може ли сте да възложите 350 милиона над тази сума, но сте ги възложили в края на управлението Ви, защото сега ще ги плащат българските граждани и данъкоплатци – заради това. Също така – да, динена кора беше сложена, но това е Вашето управление и от Вашето АПИ беше сложена тази динена кора, която в момента се налага Народното събрание да решава, за да имаме някакви безопасни пътища, по които да се движат българските граждани. Всъщност голяма част от проблема е, Вие казвате: да си кажем истините. Аз като вносител казах много истини. Въпросът е, че Вашата чуваемост е доста селектирана за самите истини и за практиките – порочни практики, които пак са се правили по Вашето управление, когато е било Вашето АПИ. А сега, в момента, както казах държавата седи за заложник и не може да отпуши този казус, за да имаме някаква нормална поддръжка на българските пътища. За мен това е някакво политическо лицемерие и, разбира се, влизаме в българската поговорка „Крадецът вика – дръжте крадеца“. крадеца“. Вместо да се смирите, да замълчите по темата, защото сте забъркали тази каша, а това е една каша, която е забъркана,

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Ангелкова, аз искрено Ви благодаря за това изказване. Всъщност няколко кампании обясняваме каква е разликата в морала и защо трябваше промяна и защо ГЕРБ не трябваше да бъде на власт. Вие направихте демонстрацията от тази трибуна как на едно нещо, което всички му казват, че е в нарушение на закона, за Вас то е перфектно, то е изрядно, то е изключително законосъобразно. Всъщност, с това, което казахте, направихте демонстрация на всичко това, което в кампанията казвах, толкова дълго време на власт и Вие вече забравихте разликата между законно и незаконно, правилно и неправилно. Наистина Ви благодаря, че имахме възможност да направите демонстрация на Вашия начин на мислене от тази трибуна. (Ръкопляскания от

Гуцанов. Господин Гуцанов, на Вас как не Ви е неудобно да предлагате на Народното събрание да нарушава Конституцията и законите на тази страна?! Как не Ви е неудобно да обяснявате и да внушавате на хората, че има закононарушения при изрядно сключени договори. Това, че на Вас не Ви харесва, същото се отнася и за господин Ананиев Вие не сте съдници. Ако смятате, че има нарушения, има съд, защо това не е направено? Някакви хвърчащи доклади, които министър Комитова разнася и в които Вие давате правни квалификации. На какво основание?! Отново нарушавате закона. Има съд, ако имате съмнения в договорите за това, че те имат някакви закононарушения, това е процедурата. Отделно от това, нека да Ви цитирам какво е казал Бургаският административен съд в свое Решение 1019 от 2014 г., съгласно който: „При наличието на изрична клауза в договорите, че общата стойност е прогнозна, нейното надвишаване не представлява изменение на договора, респективно нарушение на правилата за провеждане на процедурите за обществени поръчки.“ Тук говорим за прогнозна стойност, а не за пределни цени. Господин Ананиев, какво стана с това: „асфалт не се яде“?! Виждате колко са важни пътищата за българските граждани и Вие вместо да си носите отговорността като управляващи и Министерският съвет най-отговорно да седне и да вземе решение, защото закона му дава всичкото това право, на база на експертизите, които направи и да платите на българските граждани. В момента идвате тук и си измисляте всякакви причини, така че да прехвърлите отговорността на Народното събрание.

за неоснователно обогатяване и водене на чужда работа без пълномощие, където ясно е описано какви са процедурите. Ясна е и трайната съдебна практика в тази посока. Много Ви моля, не прехвърляйте отново отговорността

Е, накрая… Добре, ще редуваме групите, но когато Ви дойде времето, тогава. Госпожа Гунчева и след нея господин Каримански.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз не разбирам защо точно разглеждаме тази точка днес. Въпросът е предимно правен, но няма доклад на Правната комисия. Дори няма да се събира Правната комисия тази седмица. Бюджетната комисия ще разглежда същото това предложение днес следобед. Да напомня, че става дума за над 1 милиард лева. Ние разглеждаме това предложение, което вчера беше устно внесено на Регионална комисия под формата на редакционни поправки, нещо, с което почти половината от Комисията не бяха съгласни. И пак, отново повтарям, че нищо от миналата седмица, от дебатите не успяхте да разберете. Проблемът наистина е правен и наистина това, което правите в момента, е, да ни въвличате в една корупционна схема. Всички Вие – и от управляващите, и от опозицията, се съгласихте, че тези договори са сключени в нарушение на закона по отношение на тези дейности, които надхвърлят прогнозната стойност. Никой не потвърди тук, че тези договори са действителни. Никой не каза, че по тях няма проблем. То, ако нямаше проблеми, явно нямаше топката да бъде прехвърлена в Народното събрание. Въпросът е защо управляващите настояват Народното събрание да разреши плащания по едни недействителни договори, поставени под съмнение, част от които е много възможно да бъдат нищожни. Аз прочетох Доклада на работната комисия, който е от ноември миналата година и където се твърди, че част от тези договори са нищожни. Плащанията по нищожни договори са без основание. Единственото, което може да се плаща по нищожни договори, е вложеният труд и материали. Но в това предложение, което виждаме от управляващите, такова разграничаване няма. Иска се да се плати стойността на извършените работи, включително с печалбата, тоест Вие настоявате ние да участваме в тази схема. По какъв начин ние ще оправдаем морално такова едно съучастие? Ако тези договори са недействителни, ако са нищожни, те трябва да отидат в съда, трябва да отидат в прокуратурата. Доколкото знам, има няколко прокурорски преписки по този въпрос. Дори едната – 18 166 от 2021 г., на Софийската градска прокуратура, е прекратена миналия ден, но какво е установила, никой от нас не знае. А ако се окаже, че има престъпления, извършени при сключването и възлагането на дейности по тези договори, а всеки един от нас тук трябва да обяснява защо е разрешил плащания по тях? При толкова много юристи в Народното събрание аз съм изумена, че този въпрос въобще се поставя по този начин. Има решение и то може да бъде намерено, ако седнат експерти от Бюджетната комисия и от Правната комисия, които да направят един работещ проект на решение. Бих попитала управляващите: като е толкова спешен въпросът Народното събрание се конституира декември месец миналата година, защо чак сега на пожар ни се поставя този въпрос, защо не беше поставен още в първите дни на правителството, защо досега не е намерено решение? Защо никой не казва кои са виновните длъжностни лица, за да изпаднем ние в тази ситуация? Защото служебното правителство е анексирало тези договори, като ги е прекратило предсрочно. Защо са забавени обществените поръчки? Кой е виновен за тази ситуация, която наистина е много притеснителна? Няма как това да се е случило ей така, от само себе си, има виновни. И преди да се гласува това решение, аз искам да знам кои са виновните и кой е отговорен за цялото това състояние? Отново призовавам – нека да спазваме Закона. Точно тук, в Народното събрание, наш дълг е да спазваме Закона и Конституцията. Народното събрание не може да си позволи да подкрепя едни корупционни практики, каквито доводи тук се навяха от всички страни. Другото, което искам да поставя като въпрос, е, че в този проект за решение, който ни беше предоставен вчера устно на Регионалната комисия, се оказа, че Антикорупционната комисия отпада. В нея има няколко сигнала точно за нарушение на тези договори. В един момент се оказва, че трябва Регионалната комисия да одобрява плащанията по следващите. Защо това не минава през Антикорупционната комисия при всичките тези съмнения, които бяха изразени? Включително миналата седмица премиерът Кирил Петков от тази трибуна заяви, че тези договори са незаконни. Общоизвестен факт е, че премиерът никога не лъже. Така че бих призовала да имаме предвид, че има вероятно едни недействителни договори и докато този въпрос не бъде изяснен, нека да не подкрепяме корупционни практики. Благодаря. Благодаря, госпожо Гунчева. Има ли реплики? Заповядайте за реплика, господин Митев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Гунчева, напълно съм съгласен с Вас, че има много нередности по тези договори и това е причината да се отлага във времето взимането на това решение. Както виждаме, дори министърът не може сам да вземе това решение, затова се праща при нас. Големият въпрос всъщност според мен, който е по-важен в случая, е освен да се установи и да се отговори на всички въпроси, които Вие поставихте, е какво правят хората, които реално са изпълнявали, които са вложили труд и материали със собствените си пари или парите, взети от банките, за да изпълняват тези договори? В момента плащат лихви заради тези средства и фалират, госпожо Гунчева. Затова нашето предложение е 50% да бъдат платени, за да обезпечат до някаква степен, както и Вие казахте, независимо дали са незаконни и така нататък договорите, има практика трудът и материалите да се заплащат. Това е идеята, която ние предлагаме – 50% да бъдат платени, за да могат хората да си стъпят на краката, а за останалите 50% сме предложили много адекватен механизъм за намиране на отговор на всички въпроси, които поставяте. Пак казвам, всички сме наясно в тази зала, че има проблеми с тези договори. От друга страна, ние сме длъжни – хората, които са си свършили работата, да им дадем пари за това, или поне частично да им дадем пари, което е и нашето предложение в началото. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Митев. Втора реплика – професор Михайлов.

господин Председателстващ. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Гунчева, аз винаги съм се отнасял към Вас с голямо уважение и в Здравната комисия, като неин член, когато сте поставяли своите тези. Тук изслушах с голямо внимание това, което казвате, но си спомням някои неща. Това наистина е един голям проблем. Той е юридически проблем. Ясно е, че е такъв проблем от времето на временното правителство. Вие не бяхте в това Народно събрание, но този проблем се поставяше пред предхождащите парламенти, беше поставен в една нощ в 12 и половина през нощта тук пред цялата зала, тоест той е толкова добре направен като минно поле пред новото управление на страната. Аз си спомням и нещо друго от март миналата година, когато влязохме в кампания, до ноември миналата година, когато приключвахме кампанията, отсечката Владая – Перник стоеше полузавършена, с цел да се създава напрежение в една от най-невралгичните транспортни връзки на столицата. Това се правеше и на много други места, тоест това е една мина, заложена пред това управление. Няма друг начин в момента тя де бъде премахната. И това, което Ви каза господин Митев, и това, което каза господин Ананиев, като представител на решението, за това как са надхвърляни тази договори, колко милиарда са изхарчени

защо чак сега? чак сега? Аз го казах в изказването и мисля, че е ясно защо. Става дума за пари, които не са заложени никъде и трябва да се платят. Трябваше да мине бюджетът на страната, който знаете кога мина – преди няколко седмици. В момента, в който мина бюджетът на страната, видя се, че има заложени средства, започна процедурата. Ние не сме като ГЕРБ – всъщност да даваме едни пари, които ги няма никъде, няма ги в бюджета, не са заложени, а всъщност да действаме по този начин. Има решение на бюджет, задействахме процедурата. Кои са виновните? Аз също искам да разбера кои са виновните. Колкото Вие искате, толкова и аз искам. Някои от виновните може би са в тази зала, но трябва да знаем кои са виновните и кои са забъркали тази каша. Казвате: защо Регионалната комисия, а не Комисията за противодействие на корупцията? Вие сте част от Регионалната комисия – мисля, че като влезе становището, ще можем заедно с Вас да погледнем цялата фактология, която Междуведомствената комисия е открила. Така че Вие сте част от тази комисия и не мога да разбера защо се възмущавате, че Вие лично ще можете да участвате в този процес и да дадете своя принос. Казахте за съда. Да, редно е да се стигне до съд, абсолютно съм съгласен. Проблемът е, че делата в съда обикновено отнемат две или три години. Можем ли да оставим българските пътища две или три години без поддържка?

Ще започна от господин Ананиев. Прав сте, господин Ананиев, Вие не сте като ГЕРБ. Успяхте в много кратък срок да ги надминете, и то до степен, че скоро много български граждани изобщо няма да могат да си позволят да ползват пътищата. Към господин Митев. Вие явно също признавате проблема, че има недействителни договори. Казахте, че трябва да се плати трудът и материалите. Да, но в Проекта на решение, който ни предлагате, е да се плати 50% от всички финансови задължения на Агенцията, възникнали от изпълнени дейности. Това не е само труд и материали, тук е включена и печалбата на дружествата, тоест тази печалба, която е в резултат на вероятно недействителни договори, тоест Вие подкрепяте това, да нарушаваме закона. Ако предложите да се плати само трудът и материалите, аз вероятно бих го подкрепила, защото това ще е в съответствие със законовите разпоредби и ние няма да носим дори моралната отговорност за това, че сме разрешили подобно плащане. Но не мога да се съглася, че трябва да плащаме всички задължения, които са възникнали в резултат на нарушение на закона. Господин Ананиев, вярно е, българското правосъдие е много тежко и бавно. Като юрист мога да го потвърдя, но това не означава, че трябва всички обществени отношения да ги решаваме така, както казва премиерът – „на алангро“, без да минаваме законовата процедура. Законът може да е строг, но е закон и трябва да се изпълнява. Най-вече той трябва да се изпълнява от нас, народните представители, защото ние сме пример, защото утре може да има избори – примерно ГЕРБ могат да бъдат първа политическа сила, и какво ще стане, ако започнат да внасят подобни решения, за да санират различни договори? Вие разбирате ли колко е опасно това, което предлагате? Предложете законосъобразно решение,

Като започна преди първа точка, която е предложена в Решението, бих искал да помоля всички председатели на парламентарни групи да обръщат внимание на депутатите си да внимават, когато се приема държавният бюджет, особено на шефове на комисии.

е записано, че Агенция „Пътна инфраструктура“ да заплати от утвърдения бюджет за 2022 г. Много се радвам, че тук има членове на Бюджетната комисия и повечето присъстват на този дебат. Аз не си спомням в бюджетната процедура – нито в държавния бюджет, нито в бюджета на това министерство конкретно, да сме гласували такава сума. Ако Вие си спомняте, ме поправете. Затова ще направя и предложение за редакция на текста. Текстът не може да остане по този начин, при условие че искаме икономически ръст, а този икономически ръст е заложен в капиталовата програма на Министерството и на Агенция „Пътна инфраструктура“. Ако искаме икономически ръст, не взимайте оттам, където трябва да се вложи инвестиция, от която очакваме възвръщаемост. Затова правя предложение. Първа точка: „Агенция „Пътна инфраструктура“ да заплати от централния бюджет за 2022 г.“ и така нататък, след това да следва текстът. По втора точка. По втора точка е абсолютно неясно какъв е обхватът на становището, което трябва да бъде да бъде изготвено от парламентарната Комисия по превенция и противодействие на корупцията, или по-скоро заменената вече комисия – затова го казвам, защото тя е заменена – от заменената Комисия по благоустройството и така нататък. Какъв е точно обхватът на това становище? Какво става, ако становището на тази комисия противоречи на междуведомствената работна група? Може ли да има колизия? Къде е казано това – къде в мотивите има ясно и точно посочено, дали може да възникне такова противоречие и кой решава това противоречие?

В трета точка също правя предложение за редакция в последното изречение, в което се казва: „Заплащането на задълженията, които ще възникнат от изпълнението на дейностите по изречение първо, да се извършва от Агенция „Пътна инфраструктура“ от централния бюджет, а не от утвърдения бюджет на Агенцията.“ Същото важи и за точка четвърта, изречение последно. Много Ви моля, когато правите предложения за това откъде да се вземат едни средства или от кой утвърден бюджет, първо се запознайте с утвърдения бюджет и тогава правете предложението. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, във връзка с това, което каза господин Каримански, ще се възползвам от процедурата „реплика“, за да допълня неговото предложение по точка втора, по точка втора, а именно тя да се измени по следния начин: „Плащанията да бъдат извършени да бъдат извършени след решение на Народното събрание въз основа на доклад, изготвен от междуведомствената работна група, само за тези плащания, за които е установено, че има нередности.“

Господин Председателстващ! Господин Каримански, ще Ви помоля да ни дадете тук някакво кратко разяснение защо, при положение че в момента разпределяме

го вкара и минаваме на момента, в който председателят на Бюджетната комисия обяснява на другите си коалиционни партньори как има поредно недоглеждане, недокомплектуване на всички предложения. Извинявайте, но тук не говорим за килограм домати, а говорим за близо 3 милиарда. И когато разпределяте и един лев, и когато преразпределяте един лев, това трябва да мине през Комисията по бюджет и финанси – това е най-нормалното и най-естественото.

Цялата Ви коалиция олеква за пореден път и показва неподготвеност по поредна значима тема. Наистина Ви призовавам в тази точка

Много кратичко, господин Председател. Господин Каримански, използвам възможността чрез реплика да направя

Благодаря Ви. Господин Председател, уважаеми колеги! Основно от госпожа Траянска съм склонен да приема това предложение, тъй като така или иначе тя е и член на Комисията по благоустройство, така че, да, бих го приел. Що се отнася до втората реплика – няколко неща. Първо, това, което казах за бюджетната процедура и за приемането на бюджета, се отнася за всички парламентарни групи. Не изключвам и Вас от ВЪЗРАЖДАНЕ, тъй като в момента Вие не знаете, че не се разпределят 3 милиарда. Няма нищо такова. Не знам откъде ги видяхте тези 3 милиарда? Второто, което искам да кажа пак в тази връзка, е, че ако ние направим каквато и да е промяна или вземем пари конкретно от Агенция „Пътна инфраструктура“ или от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, то това си е вид скрита актуализация на бюджета, което аз лично не бих допуснал. Скрита актуализация на бюджета не може да има и няма да го допусна. И добре е да се научите всички на бюджетната процедура, когато взимате думата. Що се отнася до това дали точката е минала през Бюджетната комисия, можете да отправите питането не към мен, а към председателя на Народното събрание – как го разпределил. не аз разпределям решенията, законопроектите и всичко, което влиза, а председателят на Народното събрание ги разпределя. Така или иначе то е било разпределено и съм насрочил заседание на Бюджетната комисия за днес, но ако днес мине това решение, естествено, тази точка ще падне и ще остане една-единствена точка в Бюджетната комисия тоест, втората точка. Така че, моля Ви, този въпрос не към мен. Последно на господин Тотев. Смятам, че това е добре и тук вече показва необходимостта

Още веднъж ще помоля Вие и госпожа Траянска да дадете текста точно, защото тук трябва да сме много прецизни. Давам думата на господин Шишков, за изказване.

Благодаря, господин Председател. абсурд, породен от една политическа, а не обществена поръчка. Тази поръчка е възложена с една точна и конкретна цел, а именно да изфабрикува поредните клевети по адрес на ГЕРБ по време на последната предизборна кампания. За какво става дума? Служебният премиер създава работна група, която да съчини някакви пороци в договорите за текущи ремонти на пътища. След дълго умуване и изсмукване на правни аргументи от пръстите работната група изготвя доклад – доклад, изпълнен с противоречия. Констатациите на доклада са, че договорите трябва да бъдат прекратени, тъй като са изчерпали лимитите по техните прогнозни стойности. Тези препоръки са въпреки изричните клаузи в договора, че цитираните лимити могат да бъдат надхвърлени, защото се касае за прогнозни, а не за пределни стойности, но това не е всичко и работната група предлага договорите да бъдат прекратени, забележете, частично част от дейностите спират да се изпълняват, а за тези, които остават, управляващите предлагат да бъдат осигурени допълнителни средства над уж надхвърлените лимити. Абсолютен нонсенс! И въпреки абсурда министър Комитова привиква всички фирми и доброзорно ги задължава да прекратят договорите частично по взаимно съгласие просто защото юристите не могат да намерят друго основание – така пътната мрежа в страната остава без поддръжка. Вкаран в задънена улица – тупик, настоящият министър на регионалното развитие търси съдействие и помощ от Народното събрание, което да поправи кашата, забъркана от служебното правителство, но това, което ни се предлага като Проект за решение след тежки коалиционни пазарлъци, не само че не поправя щетите, но забърква още по-голяма каша и поставя още много въпроси. Защо? Защото вече става ясно, че Народното събрание не е страна по договора, и няма никакво правно основание да променя договорните отношения. Това, което иска министърът от нас, е изцяло в неговите правомощия съгласно българското законодателство. Какви въпроси обаче възникват, четейки настоящия проект за решение или неговата пета редакция? Първо, защо само половината от извършените и сертифицирани строителни дейности ще бъдат изплатени? Това е грубо вмешателство в договорните взаимоотношения. За останалата част ще се произнася Регионалната комисия със, забележете, становище. Тук идва следващият въпрос: що за акт е това становище? Ако е положително, какво следва? Ако е отрицателно, какво следва? Ако е неутрално, какво следва? Какви компетенции има тази комисия? Знаете ли колко пътищари, в скоби пътни инженери, има в тази комисия, колеги? Нула. Знаете ли колко строителни инженери има в Комисията? Четирима, двама от които от опозицията – един архитект и един урбанист. Нима се очаква от тези хора да проверят 53 договора, 278 обекта и да излязат с адекватно становище?! Колеги, всичко това, което се случва, е напълно несериозно. Следващ въпрос: защо само сертифицираните до този момент дейности ще бъдат изплащани? Какво се случва с тези, които са на трупчета и чакат? Изгарят ли? Впрочем, ние не разполагаме с точна информация колко точно от изпълнените дейности са сертифицирани и колко не са, но фактът, че се поставя подобна бариера, отваря още въпроси. Следващият въпрос е: защо фирмите, които произвеждат пътни знаци и маркировка ще си получат 100% от парите? Остава само да ги изпишете поименно в решението, колеги. В заключение. В решението се предлага Народното събрание да удължи действащите договори, които са уж порочни и уж с надхвърлени лимити. Нещо повече, удължавайки договорите, ще бъде осигурено допълнително финансиране – още по-надлимитно. Та нали това беше основанието да бъдат прекратени, колеги? Силно се надявам, че българските граждани осъзнават, че за пореден път са станали заложници на управленската немощ и на управляващата коалиция. И тъй като беше поставен въпросът, пък и уважаваният от нас премиер на страната се чуди какво са правили ГЕРБ досега, за да има три хиляди дупки по пътищата, припомням, че държавната пътна мрежа е с дължина 20 хиляди километра – от нея 375 км са нови магистрали,

10 хиляди км бяха в лошо състояние. Една трета от тях вече са ремонтирани. Ако всички, които управляваха през последните 30 години, бяха направили по толкова, колеги, днес нямаше да си говорим за пътища. Но за сметка на това за една година от братството на почтените получаваме: липса на зимна поддръжка; разбити пътища и магистрали; изкривени мантинели; опакована в червена лента пътна инфраструктура; недовършени обекти;

Благодаря, господин Председател. Колеги! Господин Шишков, гордостта на ГЕРБ – пътища, ремонти. Гордостта на ГЕРБ отново – стотици милиони потънали някъде. Защо? Защото, вместо да се възложат основни ремонти на двойно по-високи цени, се извършва текуща поддръжка. Текуща поддръжка, която виждаме в какво състояние е. Неслучайно тук преди мен друг колега каза, че именно по време на управлението на ГЕРБ стана нарицателен изразът „ремонт на ремонта“. Повече от очевидно е за всички български граждани, че „ремонтът на ремонта, на ремонта“ и така до края на света е в интерес на ГЕРБ. Защо? Защото обичат да възлагат в нарушение на ЗОП, на ЗОП, за не да печелят – няма кой да печели, защото то няма обществена поръчка, а се възлагат на конкретни фирми дейности. И гордостта на ГЕРБ са тези пътища, за които, господин Шишков, Вие говорите – страхотно качество на пътищата и на поддръжката. Дайте ги тези снимки, дайте снимки на пътищата, при които станаха две от трагедиите в последните години, а именно катастрофата при Своге и катастрофата на магистрала „Струма“. Защо станаха? Какво казаха експертите, забравихте ли? Господин Шишков, много е удобно така да казвате какво е направено, но кажете как е направено. И то е направено некачествено! Катастрофата при Своге настъпи заради некачествена настилка и некачествено поставени мантинели. А катастрофата на „Струма“ настъпи заради липса на маркировка, липса на светлоотразители, липса на знаци. Ето това е работата на ГЕРБ! Благодаря, господин Иванов. Заповядайте, господин Божанков, за втора реплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Шишков, хубава работа, ама гербаджийска. Истината е, че всичката пара беше в свирката тогава – всеки ден в централните емисии Борисов реже лента и казва „дадохме“, а и Вие винаги така сте говорили колко тона, колко километра. Хората карат по тези пътища и виждат, че са некачествени, виждат, че са опасни, виждат, че дни след ремонта се срути и това беше емблемата на Вашето управление – срутището и ремонт на ремонта. Аз мога да Ви дам стотици примери, а Вие сигурно сте прави колко пари са похарчени, пари са похарчени, а точната дума е усвоени, но резултатът не може да бъде прикрит. Той е очевиден и ние всичко го изпитваме на гърба си всеки ден от 12 години. Ще Ви дам един пример от Велико Търново. Открит и изцяло ремонтиран път, похарчени са милиони – между Горна Оряховица и Велико Търново през село Арбанаси, най-натовареният път, и пътят е открит с рязане на лента, народни носии, питка, менци – задължително менци, а дни след откриването на пътя – осем пъти увеличение на пътнотранспортните произшествия, на травматизма на отсечката. Тогава алармирах органите и всички отговориха, че водачите са виновни, защото карали с превишена скорост. Предизвикахме инспекция от независима институция – Европейският институт по пътна безопасност – 27 страници доклад. Първо, маркировката не отговаря на изискванията, знаци, автобусна спирка в кръстовище, а самата настилка не отговаря на характеристиките на пътя. Резултатът е доказан пъти увеличение. Каква е целта на един ремонт? Да намали травматизма. Какъв е резултатът? Осем пъти увеличение на травматизма! И сега знаете ли какво правят? Сега започва, от вчера е новината, нов ремонт на пътя – ремонт на ремонта. Пак ще плащаме за същата отсечка, защото в крайна сметка там пътуват живи хора, а на първо място е здравето и сигурността на хората. Ще го плащаме два пъти, а на места се плаща и три пъти. Аз Ви давам конкретен пример, фактите говорят сами за себе си. Благодаря, господин Божанков. Господин Ананиев, трета реплика. Господин Шишков, не знам защо започнахте Вашето изказване от служебното правителство. Кога е забъркана кашата? Трябва да започнем откогато е забъркана кашата. Няма лошо да си признаете и да кажете: да, имаше порочни практики. Признайте си, ще Ви олекне, няма проблем в това нещо, да излизате със снимки... Само със снимки можете да се похвалите, защото всички, които шофират по пътищата и са шофирали в последните 10 – 12 години, знаят какво е наследството на ГЕРБ. Няма нужда със снимки да се хвалите, защото всеки знае за инфраструктурата и състоянието ѝ, за некачественото строителство. Когато направиш нов обект, радваш се три месеца и на третия месец ти пропадне колата или бъде затворен и отцепен, заради…

Свършиха репликите, господин Шишков. Заповядайте Благодаря, господин Председател. Започвам по реда на репликиращите. Господин Иванов, Вие сте добър юрист, но трябва да четете и законите, които са специализирани по отношение на строителството. В Закона за устройството на територията ясно е казано кое е основен ремонт и кое е текущ ремонт – § 5, т. 43. Погледнете я, защото не всичко е за текущ ремонт и не всичко е за основен ремонт. Това, което са възлагали колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“, е в съответствие със Закона, така че не може всичко да бъде под шапката на основен ремонт или всичко да бъде под шапката на текущия ремонт. Това са абсурди! По отношение на „ремонт на ремонта“. Бихте ли посочили точен участък, в който ние сме строили и сме ремонтирали, защото ние ремонтирахме, както казах вече 3000 километра пътища, които са строени преди нас?! Това е „ремонт на ремонта“. Нямало е обществена поръчка, а ние два часа вече говорим за обществени поръчки, господин Иванов. Два часа говорим за обществена поръчка, проведена по реда на закона, призната от всички, включително и от българския съд. Тук има едно общо изказване, което направиха всички репликиращи, че не е било направено качествено. Господа репликиращи, отвън са пътните работници, моля, излезте тримата и им обяснете, че са строили некачествено българските пътища, ама го обяснете пред тях. Кажете им: „Вие строите некачествено.“ По отношение на репликата на господин Божанков за пътната безопасност. Колеги, за 10 години жертвите на пътища в България намаляха два пъти

по отношение на това, което каза господин Ананиев –господин Ананиев, кашата е забъркана от служебното правителство. Благодаря. Благодаря, господин Шишков. Давам думата на госпожа Аврамова, имате думата. Отказвате ли се или? Господин Желязков, Вие сте първо. Пет-шест човека са от Вашата група и не знам, а може би Вие си определяте реда, в който ще се изказвате. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Колкото по-малко политизираме дебата, толкова повече ще има полза за същия. Никой не спори, че задълженията, които са възникнали за Агенция „Пътна инфраструктура“, трябва да бъдат заплатени. Дори и самият проект за решение говори за изискуеми и ликвидни задължения, такива, които са сертифицирани и фактурирани, тоест ясно е, че задълженията трябва да бъдат платени 100%. Тук дебатът върви в две линии. Първата линия е дотолкова, доколкото по наше мнение, а и не само по наше мнение, с предлаганото решение се нарушава принципът за правовата държава и разделението на властите – ясно и категорично. С това решение Народното събрание интервенира в правилната сфера на Министерския съвет. 105 и 106 от Конституцията са ясни – Министерският съвет осъществява управлението, вътрешната политика в държавата и изпълнява бюджета, а ние с това решение нарушаваме тези разпоредби в Конституцията. Ясно е, че разделението на властите е взаимно балансиране и контрол. Народното събрание, което трябва да създава правилата за баланса между трите власти, всъщност интервенира по един недопустим начин в правомощията на Министерския съвет. Това е първият проблем на Проекта на решение. Всъщност от парламентарен контрол се предлага осъществяването на оперативен контрол и тук се поставя въпросът: кой ще контролира пазачите

Имаше достатъчно време тези отношения да се уредят трайно в нормативен акт. Можеше да се уредят и в ЗОП, можеше и в Закона за пътищата, можеше и в Устройствения правилник на АПИ. Ние предпочитаме да приемем едно решение, което ще има лоша репутация и ще създаде един изключително неправилен правен прецедент. Иска се и се предлага Народното събрание да приеме акта sui generis – със странна динамика на диспозитива. Забележете, колеги, предлага се да се одобри който акт винаги е последващ на юридическия факт, с който възниква определено поведение. Иска се да се одобри нещо, което предстои! В административната доктрина е ясно, че или се дава съгласие, или се възлага, но не се одобрява нещо, което предстои занапред. Заради политическото противопоставяне се забърква – използвам термина „каша“, който вече получи легитимност, но в случая става въпрос за правна каша и се търси една неустойчива санкция от Народното събрание. събрание. Единият коалиционен партньор предлага Народното събрание да осъществява оперативния контрол, а другият партньор предлага да се осъществява коалиционен контрол.

а всъщност целият дебат превръща ГЕРБ само и единствено в смокинов лист за тази fifty – fifty договорка. Това до какво би довело, уважаеми колеги? До парализа на управленски решения, парализа на администрацията, търсене и намиране на оправдания, липса на лидерство и, за съжаление, еманация на целесъобразността над законосъобразността. Какво предлагаме ние? Ние искаме разплащане 100% на всички приети сертифицирани и фактурирани дейности. Ние искаме Министерският съвет да управлява процеса по ред и начин, който му е вменен от Конституцията. Щом се иска гаранция от Народното събрание, ние ще заявим, че подкрепяме резултата с политическо послание за подкрепа, финансова съпричастност и правна увереност. Народното събрание има правомощието и закрепено с Решението основание да участва в процеса по контрол, както да скрепи същия с нарочен финален акт и това ще предложим с нашия Проект на решение, който всъщност е редакционно изменение и допълнение на предложения проект. В тази връзка ние предлагаме следния

по заплащане от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ на нейни изискуеми и ликвидни задължения по изпълнени и сертифицирани дейности до момента на приемане на настоящото решение, възложени по договори за извършване на поддържане (превантивно, текущо,

2022 г. 3. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими действия Агенция „Пътна инфраструктура“ да осигури своевременно и напълно завършване на всички започнати дейности, възложени въз основа на действащите към момента договори за извършване на поддържане (превантивно, текущо, пътища. 4. Възлага на Министерския съвет да определи реда и начина по изпълнение на т. 1, 2 и 3, като в двумесечен срок от приемане на настоящото решение да внесе доклад в Народното събрание за изпълнението му, заедно с доклад, изготвен от междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности – цитират се заповедите за въвеждане на ведомствената работна група – и становище на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Напълно подкрепям мотивите и аргументите, които представиха моите колеги по отношение на правния нонсенс за подкрепа на това решение, което беше предложено от управляващите. Всички тези решения, които приемаме тук, трябва да бъдат в съответствие с Конституцията и законите на страната, в това число в случая и със Закона за обществените поръчки, и със Закона за пътищата, както и със Закона за публичните финанси, което е финансовата конституция на държавата. Искам да отговоря на трима преждеговоривши за мотивите, които те изложиха. Първо се обръщам към господин Настимир Ананиев държавата е била изправена до стената. Не държавата е изправена до стената, господин Ананиев, изправени сте Вие, управляващите, с Вашите грешни решения, подпомагани от служебните правителства. Казахте преди малко, че бюджетът е бил приет късно, и затова не сте могли да вземете по-рано решение. Къде похарчихте за девет дни 9 млрд. лв. в края на декември, господин Настимир Ананиев? Можехте да платите тези договори, защото условията, които сега поставяте, ги имаше и в края на миналата година. От тези девет милиарда българинът нищо не видя. Къде отидоха? Финансовият министър още не е дал отчет на тези 9 млрд. лв. Господин Гуцанов щял да даде Нобелова награда. Не само Нобелова награда, и „Оскар“ може да дадем, но на този, който написа този проект на решение, който няма нищо общо със законите и Конституцията на държавата. Сега ще подпишем нови договори. Да, ще подпишем нови договори, но с 30% по-скъпи цени.

С това решение, което предлагате, Вие превръщате Народното събрание в трежъри на държавния бюджет – не знам дали го разбирате това трежъри на държавния бюджет. И накрая искам да се обърна към госпожа Гунчева – съмнение за недействителност на договорите от някаква работна група, която е създадена със със заповед на министър-председателя. Съмнение за недействителност! След това има два сигнала от госпожа Комитова и от господин Караджов. До къде? До Главната прокуратура. Която какво отговаря? „Няма данни за престъпление!“ Затова ще Ви моля, нека изпълнителната власт да си свърши своята работа съгласно законите, съгласно правата и задълженията, които са ѝ възложени, и да реши въпроса, като ние държим 100% да се платят дейностите, които са извършени от пътностроителните фирми. Нека всичко да бъде по закон и както изисква Конституцията. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ананиев, аз казах, че наистина трябва да си носител на „Оскар“, за да можеш да излезеш и по този начин да говориш по тема, която за 12 години стана нарицателно каква е корупцията по пътищата, какво е качеството на изпълнението и какви са цените, по които се изпълняват, а наистина за Нобелова награда не е ставало въпрос. Може би Нобелова награда трябва да се вземе за един друг принос. Що се отнася до това кой ще ги открадне, че ние щели сме да кажем, от новите управляващи. Аз бих казал, че Вие трябва да кажете кой толкова злоупотребяваше през тези години? Как бяха тези шкафчета пълни със злато и с банкноти в спалнята? Как коментираха хората източването на държавата? Защо стигнахме до това положение днес Народното събрание да се занимава с един проблем, който не е забъркан от това управление, господин Ананиев, и Вие го знаете перфектно? Колкото и в момента да Ви инструктира бившият министър точно по тази специалност, на всеки един е ясно, че забърканата каша е станала при едно друго управление и в момента се стремим по всякакъв начин да се стигне до едно нормално и разумно решение. И мисля, че ако не се политизираше този разговор, а се говореше по начина, по който и вчера коментирахме в Комисията, отдавна това решение щеше да е взето и отдавна щяхме да вървим напред. Последно и завършвам с нещо, което казах и в първата си реплика. Не е нормално да имаш 700 милиона и да подпишеш за 3 милиарда и 300 милиона с ясното съзнание, че това не може да бъде изпълнено. Затова, колеги, предлагам Ви наистина по същество да говорим, да се реши най-накрая тази тема и този въпрос, да се успокоят и пътните фирми и да се тръгне в една правилна посока за развитие на цялата тази инфраструктура, и Министерството. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ананиев, на всички ни стана ясно, че са възложени поръчки четири пъти над

Господин Ананиев, аз Ви уважавам Вас, но дайте да не манипулираме народните представители или не сте подготвен с цифрите, а Вие сте човек на цифрите, затова ще Ви дам цифри. (Реплика от ГЕРБ-СДС: „Числа!“) Числа, добре. Като казвате, че 30% новите договори за текущ ремонт и поддръжка са по-високи и ще се откраднат парите, да Ви кажа: няма такова нещо.

Било е 22,50 лв. на квадратен метър, в момента пределните цени са пуснати на 25,50 – 12% увеличение.

При битум, когато се е играла поръчката, е бил 600, сега е 1000 – увеличението е 12%. Да Ви кажа за арматурата. Всички знаем, че арматурата скочи двойно…

на тон, в момента пределната цена е 2793 лв. на тон – 24% увеличение, което е най-високото във всички ТРП-та и затова се хващам на нея, а на всички ни е ясно, че арматурата скочи двойно – 100%. двойно – 100%. Господин Ананиев, да Ви изредя ли всички – 300 цени са? Аз питам, господин Ананиев, тогава, когато армировката е била два пъти по-евтина като материал, а сега цената е само с 24% по-висока,

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и Аз споменах за съмнение за недействителност на договорите, защото същата е спомената и в мотивите към Проекта на решение, който е от господин Настимир Ананиев, и други народни представители. Почти всеки един от народните представители, които се изказаха на тази трибуна, също твърдеше, че има надхвърляне на стойността на договорите и че същите са в нарушение на закона. Ако нямаше подобно съмнение, казусът изобщо не би трябвало да бъде в тази зала, тъй като то е явно, че Народното събрание не е страна по този договор. По договора страни са АПИ и съответните изпълнители. И ако всичко е наред с тези договори, би следвало да се направи плащане, без изобщо ние да се занимаваме с този въпрос. Затова отново поставям въпроса: кажете тези договори какви са? Ако са действителни, да се направи плащането и въпросът да приключи. Ако са недействителни, каквито съмнения почти всички изразиха, мястото им е в съда, а не в Народното събрание. Благодаря. Благодаря, госпожо Гунчева. Имате думата за дуплика, господин Ананиев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Гуцанов, ако ме познавате, не бихте си помислили и за миг, че някой може да ме инструктира. Ако се стигне дотам, че финансовият министър да се инструктира, значи нещата никак не са добре. По отношение на това, че тук Народното събрание трябва да вземе такова решение. Вижте, ако се вземе днес това решение, това решение може да стане прецедент. Утре всеки един от секторите, публичните сектори, в които има проблем, всеки един министър, който не може да се справи с управлението на системата, която управлява, ще идва тук и ще иска решение от Народното събрание. Затова казах, че ние с това решение превръщаме Народното събрание в трежъри на държавния бюджет, което е абсолютно недопустимо, и след като законите са казали какви са правата и задълженията на изпълнителната власт, и какви са на законодателната власт. В чл. 116 на ЗОП ясно е казано кой може да променя договорите за обществените поръчки и рамковите споразумения. Там Народното събрание го няма и не трябва да го има.

госпожа Гунчева. Разбира се, че аз уважих Вашето изказване, но става въпрос за някакви съмнения за недействителност. Ако се докаже, че тези договори са недействителни, незаконни, нека да вървят в съда, но два пъти се влиза в прокуратурата и те казват, че няма данни за престъпления. Защо тогава разглеждаме днес тук този въпрос? Защото някои в края на годината

сигурен ли сте, че искате лично обяснение. Мисля, че има и други възможности след това. Господин Тошко Йорданов има думата,

депутат и председател на Бюджетна комисия – Любомир Каримански, е абсолютно точно и вярно. Съжалявам, че господин Ананиев, който ръководи Комисията по регионално развитие не знае, че в бюджета няма предвидени пари за това и ще трябва Министерството да ги взима от собствения си бюджет, и после ние трябва да актуализираме бюджета, за да ги възстановим. И това трябва да е пределно ясно още сега, че ние ще трябва да направим това, иначе това министерство ще стартира, ако това мине, с близо половин милиард минус предварително.

предложението на господин Каримански е абсолютно точно, вярно, правилно и справедливо. Това е истината! От друга страна, познавайки манталитета на коалиционните ни партньори, напълно е възможно те да гласуват след това против цялото решение и ние отново да блокираме тези проблеми. Затова Ви предлагам, въпреки справедливостта и истината, Вие и ние заедно с Вас да гласуваме „против“ предложението на господин Каримански, за да постъпим коалиционно – вярно тъпо, но коалиционно, защото проблемът е голям и засяга твърде голяма група хора. И искам ясно да стане, че след като това, живот и здраве, мине по начина, по който е предложено, отговорността за всякакви забавяния, мотания, проблеми, неплащания тъй като тези неща се дъвкат тук в парламента, всички, които са засегнати, да отиват при Кирил Петков, при Асен Василев и при ПП, ДБ и БСП. Така че колеги, предлагам Ви да гласуваме като коалиционни тъпи партньори. Благодаря. Благодаря, господин Йорданов. Първа реплика господин Каримански, втора господин Цонев, трета господин Дилов.

Второ, аз оттеглям предложението си, за да улесня моите колеги от „Има такъв народ“, за да не ги поставям в грозна ситуация да гласуват и за да може треската в Министерски съвет и в нашите коалиционни партньори да се успокои, че не Любомир Каримански разваля коалицията. Няма такова нещо. Аз съм казвал, че ако коалицията трябва да съществува, тя трябва да съществува съгласно законите и Конституцията на страната. Аз стриктно спазвам законите и Конституцията на страната, ще продължа да ги спазвам, като ще спазвам и бюджетната процедура, която предстои по актуализацията на държавния бюджет. Надявам се, защото от тази трибуна е обещано да има такава актуализация и ако тя не се състои, ще бъде много притеснително за всички нас – какво обещават тези, които са се заклели от тази трибуна. Благодаря Ви.

нейното предложение къде се прави. Господин Цонев, заповядайте за втора реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Йорданов, не знам дали е тъпо, но във всички случаи е противоконституционно, противобюджетно, което значи противозаконно, и ако това е релевантно на тъпо значи е тъпо. Миналия път обяснихме много ясно, че правомощия на изпълнителната власт не могат да бъдат прехвърляни на законодателната, дори с решение на Народното събрание, защото това нарушава баланса на властите, а това има право да го направи само Велико народно събрание. Това първо. Второ, да успокоя коалиционните Ви трепети. Не господин Каримански предложи, а професор Чобанов предложи първи в тази зала още миналия път,

Аз малко преди това в Бюджетна комисия обясних, че съобразно Закона за публичните финанси не може да се плаща. Със Закона са предвидени средства в Закона за бюджета за тази година да се плащат задължения, възникнали миналата година. Просто не знам. На моменти се чудя на какъв език да Ви обясним, че решаването дори на кризисни проблеми, на каквито и да е проблеми не може да става по незаконен път. Раздаване на справедливост не може да става с реваншизъм. Решения, които ще решат определени критични в момента отношения в обществото не могат да стават по този път. Трябва да станат по начина, по който е предвидено в Конституцията и в законите.

Благодаря, господин Председател. Господин Йорданов, искрено Ви поздравявам за това изказване – грам ирония не влагам в него. Сега започва иронията. Може би, ако все пак остане това решение, да помислим освен Регионалната комисия, тоест Вашата парламентарна група – тя се отказва от правене на редакционни предложения, но може би някои от другите вносители ще ги направи – да помислим освен Регионалната комисия да се изказва и Комисията по вероизповедания. Защо? Защото имаме явен библейски сюжет. Целият този законопроект служи като смокиново листо за господин премиера Петков. Няма никаква логика Министерски съвет да не реши този казус. Нищо до този момент не ни е дало основание да се усъмним в качествата и способността на министър Караджов да се справи с тази задача. Целият проблем идва от министър-председателя, нека да Ви стане ясно, господа вносители. И като ще го гледа парламентарна комисия, в противоречие на Конституцията, на фискалните закони и на всякаква логика, да го гледа и

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Цонев, господин Дилов, аз нямам какво да кажа, защото това, което казахте, като цяло е вярно. Да, противоконституционно е това, което ще направим, или поне аз така мисля, защото наистина изпълнителната и законодателната власт са две различни власти и според правото и демокрацията те трябва да са независими една от друга. Затова казах, че предлагам на колегите да бъдем коалиционно верни и тъпи в тази ситуация. Господин Дилов, не видях ирония в това, което казахте. Не знам – фактите, когато са ирония, явно са ирония. Нямам какво да кажа по въпроса. А що се отнася до това, когато мине това решение, живот и здраве, и бъдат освободени и министерствата, и фирмите да работят, искам само да напомня, че ние сме вкарали и ще държим на това да се създаде, след като ще е така, отделна комисия от всички парламентарни групи, която да одобрява плащанията, големите плащания на всички министерства, защото тази комисия се предлага в момента заради намеци, че може да се правят някакви далавери с тези пари след това. Искам ясно да обясня на всички тук, които или се правят на луди, или не разбират, или и аз не знам какъв е точният термин, че когато на една фирма ѝ платиш 50%, ти не си ѝ платил печалбата. В най-добрия случай си ѝ платил разходите и заплатите на работниците, защото по тази логика тази фирма е работила за 10% - е платила и разходи, и печалба, и строителни материали. Няма нормален човек, който да разсъждава и който да е бил в бизнеса, да не знае, че това е така. Така че това като цяло е наказателна операция. Второ, има междуведомствена комисия, която е с експерти от Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие, по предложение на министъра на Регионалното развитие, и тези експерти ще проверят дали е извършена тази работа, в какъв обем и спрямо нея щеше да се плати. Сега тук някаква комисия в парламента, нарушавайки вече Конституцията, ще одобрява или ще забранява решенията на тази комисия, която е наша – говоря на коалицията, защото е от наши министри и наши експерти. Окей, защо? Защото някои от Вас си позволяват да правят намеци, че въпреки всичко след това щяло да има някакви далавери, намеквайки за Министерство на регионалното развитие. Добре, ние ще бъдем коалиционно верни и тъпи, но

Благодаря, господин Йорданов. Бих искал да Ви информирам, че в почивката на пленарното заседание в Клуба на народния представител ще бъде открита фотодокументална изложба „165 години от рождението на княз Александър I“. Тя е дело на Движение за национално възраждане „Оборище“ и се представя под мотото „България в блясък“. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването. Преди почивката ли държите да е процедурата? Заповядайте, господин Шишков. Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е свързана с нашето предложение, което ние не оттегляме. Молбата ми е да бъде размножено по време на почивката и да бъде предоставено на всички народни представители, тъй като вчера на Регионална комисия устно трябваше да запомним две страници текст. В тази връзка ние искаме да предложим да бъде предоставено на всички народни представители предложението, което ние направихме. Благодаря.